Господин Матов, имате думата

предложението на народните представители

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаването на нов § 20, както е по доклада.

Няма. Подлагам на гласуване предложението на комисията за създаване на нови параграфи 5 и 6 със съдържание така, както е по доклада.

които стават съответно § 15 и § 16, които комисията подкрепя.

Моля народните представители да влязат в залата!